Sledeći govornik je Đorđe Komlenski. poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke će u celosti podržati ovaj set zakona, kao i budžet za 2017. godinu.Razlozi godinu.Razlozi za ovakav naš stav su upravo u tome jer je, narodski rečeno, ovo prvi domaćinski budžet posle dugog niza godina. Uvek je način razmišljanja građana Srbije koji su želeli dobro svojoj zemlji i svojoj deci da se treba prostirati onoliko koliko je guber dug. Domaćin u Srbiji je živeo i radio svestan da se samo od zarađenog moglo dobro i čestito živeti i tako sopstvenim primerom vekovima unazad vaspitavao svoje potomstvo. Ovakav odnos prema budžetu pokazuje da je Srbija stabilnim korakom krenula da izlazi iz živog blata u koje su nas uvlačili do 2012. godine i da smo se u poslednji čas otrgli od opasnosti nakazne pljačkaške privatizacije koja je Srbiju vratila na nivo ranih godina prethodnog veka.Nama iz Pokreta socijalista je posebna čast da ste i u ovom mandatu našem predsedniku poverili da vodi ministarstvo za brigu o najugroženijim i najosetljivijim kategorijama stanovništva. Sigurni smo da je ova čast i velika obaveza zaslužena dobrim radom u prethodnom mandatu, pa da upravo iz tog razloga ovim Predlogom budžeta za 2017. godinu Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja učestvuje u ukupnim rashodima Republike Srbije sa 12,7%.Iako je izvor budžetskih prihoda nešto manji u odnosu na 2016. godinu, cirka za četiri milijarde dinara ili 2,8%, sigurni smo da će svi projektovani zadaci biti ispunjeni i ne samo da nijedno socijalno davanje neće biti umanjeno, već će se obezbediti i nove pogodnosti za građane Srbije o kojima se ministarstvo za brigu o ljudima stara. Boljom organizacijom, efikasnijim sprovođenjem mera na suzbijanju sive ekonomije, većim upošljavanjem, uvođenjem rada na crno u pravne tokove, posebno efikasnim angažovanjem inspekcije rada stvoren je prostor da se pored ovog umanjenja budžeta za prava korisnika planira povećanje u iznosu od 2,9 milijardi dinara. Najveći porast je u planiranim sredstvima, kao što vidite iz budžeta, kod prava za zaštitu porodice i dece i kod socijalne zaštite. Jasno je uočljivo i vidljivo i povećanje sredstava za prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca za oko 150 miliona dinara.Podsetiću građane Srbije da je upravo ova Vlada obezbedila da se radnicima koji su zbog pljačkaški privatizovanih preduzeća koja su završila u stečaju isplate naknade zarada, upravo iz jednog razloga – jer nisu radnici odgovorni za kriminalne privatizacije koje je organizovao tadašnji vlastodržački lobi koji su radnike ostavili bez radnih mesta i teško zarađenih plata. Sve ovo stvara dobre uslove da se uz isplatu roditeljskog dodatka planira jednokratna isplata paušala za nabavku opreme za dete, ovo kao kompenzacija za dosadašnju beskonačnu šetnju od šaltera do šaltera radi refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. U okviru prava na dečiji dodatak uočljivo je da su planirana sredstva za isplatu još jedne vrste dečijeg dodatka za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koja će redovno pohađati i završiti prethodnu školsku godinu. Kada je reč o deci sa smetnjama u razvoju i deci sa invaliditetom, za njih se ovo pravo takođe planira pod još povoljnijim uslovima, tako da se povećava cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, kao i povećanje njegovog iznosa.Iznos rashoda označeno kao rashod za ostale namene, uključujući planirana investiciona ulaganja, iznosi 9,7 milijardi ili 7,1% predloga budžeta ovog ministarstva. To će stvoriti uslove za efikasnije pružanje javnih usluga, stvoriće uslove za izgradnju objekata iz resora ovog ministarstva, i to po principu združivanja više službi na jednom mestu, u jednom objektu, podružnih jedinica Inspektorata za rad, službi socijalne zaštite, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a prema potrebama određene jedinice lokalne samouprave i pozitivnim iskustvima iz Obrenovca u kojima je ovaj projekat prvi i realizovan.Način za realizaciju svih planova je izrada i socijalnog kartona Republike Srbije radi boljeg i tačnijeg sagledavanja socijalno-ekonomskog statusa građana koji podnose zahteve za ostvarivanje prava iz domena dečije i socijalne zaštite. Ništa manje bitno od ovoga je činjenica da se ovim stvaraju preduslovi za donošenje dva nova sistemska zakona – Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Zakona o socijalnoj zaštiti.Nova zakonska rešenja bi trebala da dodatno prošire obim prava i uključe sve majke koje su u radnom odnosu, koje rađaju decu, žene sa sela, žene koje su radno angažovane po različitim vrstama ugovora o radnom angažovanju.Prvi put će žene vlasnice poljoprivrednih domaćinstava i žene poljoprivredne osiguranice moći da ostvare naknadu za porodiljsko odsustvo, što je od nemerljivog značaja. Posebna pažnja se posvećuje deci sa invaliditetom koja primaju dečiji dodatak. Novina je uvođenje direktne isplate prava korisnicima. Subvencionisanje boravka dece iz porodica korisnika novčane pomoći u predškolskim ustanovama.Novim zakonskim rešenjima bi moralo da se posveti još više pažnje deci koja su u riziku od izmeštanja iz svojih bioloških porodica što je neprihvatljivo pogotovo u situaciji ako je rizik za izmeštanje siromaštvo. Kada je u pitanju radna aktivacija, radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, suština zakonskog predloga i okvira jeste da se prvi put, podvlačim, radno sposobnim ljudima koji primaju ovu vrstu pomoći ponudi radno angažovanje. Ovakve novine ni u kom slučaju neće i ne mogu da se negativno odraze na decu i druge radno nesposobne članove porodice i njihov materijalni položaj.Poštovani predsedniče Vlade, posebno želim da podsetim i sebe i sve nas, da je tokom prethodnih meseci ovaj dom usvajajući zakone iz oblasti pravosuđa, izborom novih sudija, radom na stvaranju uslova za nezavisnost i samostalnost rada tužilaštva i sudstva, stvorio uslove da građani Srbije dožive i pravdu i satisfakciju.Stvoreni su uslovi da se u narednom periodu budžet Srbije popuni zaplenom i prodajom imovine onih koji su opljačkali Srbiju kroz privatizaciju. Oni koji su iza sebe ostavili pustoš po opštinama kojima su vladali, imovinom onih koji su brali subvencije ali nikada žnjeli nisu. Oni koji su ostavili svoje gradove bez vode, blokirana javna preduzeća, i smišljali načine kako da nezakonito peru budžetske pare, nezakonito isplaćuju primanja i budu toliko drski da o tome čak javno govore i u ovom domu. Samo ovi iznosi su dovoljni da svako dete u Srbiji u narednih 100 godina dobije besplatno knjige i užinu, studenti stipendije, a da svi oni koji danas ne rade dobiju radno mesto. A da oni koji su Srbiju uništavali dobiju zaslužen besplatni dugogodišnji smeštaj u specijalizovanim zatvorskim ustanovama gde nikada više nikome neće moći da pričine štetu.Srbija štetu.Srbija očekuje to da vidi i da doživi i to će posle uspešnog ekonomskog oporavka biti konačan dokaz da je ovo država koja je ozdravila i koja se izborila sa svim vrstama organizovanog kriminala. Hvala.

verovatno i zato što je partijski kolega, to ministarstvo, ali tačno je da smo tu mnogo toga radili i trudili se da sačuvamo socijalna prava i prava iz domena socijalne zaštite, uvek na nivou na kome su bila, a onda svakako nisu mala, imajući u vidu izdvajanja koja vršimo iz budžeta Republike Srbije.Javio sam se u nekoliko da prokomentarišem ovo što je bio vaš zaključak. On lepo zvuči i čini mi se da svaki čovek koji teži pravdi i koji teži nekakvom društvu u kojem bi rezultati bili zasnovani na radu i bogatstvu, bilo zasnovano na radu a ne na pljački i političkim vezama, da bi svako to voleo da čuje.Morate da imate u vidu da tu imamo mnogo stvari koje prosto nikada ne možete da dovedete do tog nivoa da svi budemo srećni i zadovoljni i zbog nedovoljno efikasnosti naših pravosudnih organa, ali i zbog toga što su mnogi procesi, mogući procesi, odnosno podizanje optužnog predloga ili optužnice, vreme za to isteklo, odnosno zastarelo. Hoću da vam kažem, naime, pošto se pričalo stalno o tome kako smo imali velike uspehe u pojedinim godinama gde su iz privatizacionih prihoda u stvari finansirani

Imate „Mitrosrem“ prodat konzorcijumu DSD „Tobako“ 15 miliona 150.000. Mile Jerković, to je onaj stručnjak kome su prodavali sve što su stigli za mali keš, za državu, verovatno veliki keš na drugu stranu, pa sad o tome priča on, o tome drugi svedoci pričaju protiv njega itd. Ko će ga znati, na sudu je da to konačno istraži ko je sve pare uzeo, 14 miliona 557.000 evra. HIP Azotara Univerzal holding a.d. Konzorcijum, nemojte da vam pričam koliko nas to pakleno i pakleno košta, 13 miliona i 100.000. Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda „Trajal“ Korporacija Kruševac,

Aleksinac, „Slaviša Purić“ 7 miliona i 116.000, to je održavanje elektroenergetskih objekata, BETONJERKA Aleksinac. Društveno ugostiteljsko turističko preduzeće „Sloga“ Valjevo 833.000. Vršački vinograd, „Vino produkt Čoka“ 5 miliona i 700.000.Samo vam govorim da sve ove prihode, to nije ni porez na dodatu vrednost, to nije ni porez na dobit, to nije ni akciza, to nije ni carinski prihod, to nije ni u smislu u smislu da nam neko od javnih preduzeća uplati zato što ima višak prihoda, odnosno ima bolju keš formu nego što je očekivano, a država to traži, ovo su privatizacioni prihodi. Kada je ponestalo, da bi ljudi u Srbiji razumeli, kada je ponestalo iz privatizacionih prihoda mogućnosti da finansiramo sopstveni deficit, tada smo od 2008. godine krenuli u ubrzano zaduživanje. Zato je bilo vreme da se sa tim stane, da se krene u disciplinovanje, u neuporedivo veću odgovornost, da to zaustavimo i to smo sada uspeli. To je ono što je važno.Ono što je takođe važno i čime možemo da se pohvalimo, gospodine Komlenski, to je sledeća činjenica. Nismo uspeli i nikada nećete pravdu do kraja da isterate i bez obzira na pokušaje mnogih tajkuna da danas utiču na politiku, utiču i na pojedine predsedničke kandidate u najavi ili pobednike izbora i finansiraju mnogo šta i mnogo toga se dešava, nije problem, ali ti ljudi više ne vode Srbiju niti vode Vladu Srbije, niti utiču na njene odluke. To je ono što je suštinska razlika. To je ono što je suštinska razlika. To je ono što je velika razlika i na tu razliku sam veoma, veoma ponosan, kao i na rezultate o kojima govorim, jer mislim da ukupno od privatizacionih prihoda u odnosu na ovih milijardu i 900.000 dok je još imalo šta da se proćerda, dok je imalo šta da se proda, a nisam protiv privatizacije, protiv sam neuspešne privatizacije, protiv sam lopovske privatizacije.Mi ove godine nismo imali ništa, pa smo imali, mislim, 30 miliona ukupno, ako smo imali i 30 miliona. Dakle, naš deficit nije finansiran iz privatizacionih prihoda, on je finansiran iz zdravih, najvažnijih, najzdravijih izvora za jednu državu, a to su poznati poreski oblici i to je održivi oblik finansiranja nekog deficita ili spuštanja deficita.Drugačije ništa nije bilo održivo, ovo je bio samo trenutak. Pitanje je trenutka kada će sve kao balon da pukne i to svi znate u ovoj sali, samo što se svi pravimo blesavi kao da se to nije dešavalo. ja sam se pitao kako je bilo moguće da je tolika razlika između 2006. i 2009. godine. Onda vidite, jesmo krivi za nešto što smo uradili 2008. ali krivi smo mi i za mnogo ranije što kada smo imali mnogo kapitala i mnogo imovine taj novac nismo ulagali tamo gde je trebalo nego smo ćerdali u rupu i rekli nismo ništa novo napravili, ali ćemo sad te pare da potrošimo,

da sada krećemo, otkad smo ušli u aranžman i program sa MMF-om, a nismo ih izbacili kao 2011. godine posle mesec dana, krećemo u period odgovornosti, stabilnosti i pitanje je hoćemo li to uspeti da zadržimo ili ćemo da se vraćamo nazad u period u kojem ćemo da pravimo tolike rupe da nikada više naš novčanik nećemo moći da zalepimo, zaheftamo, šta god hoćete, i da iz njega možete da dajete novac narodu, da narod može da preživi, da dobije ono što je narod zaradio.Ne zaboravite, mi i danas penzije isplaćujemo sa oko 40% iz budžeta, a pre dve godine smo isplaćivali čak 58% iz budžeta. Što su nam veći porezi i doprinosi, to manje isplaćujemo iz budžeta. Zato nam je važno da što više ljudi zapošljavamo, jer svaki penzioner to zna, penzioneri su strašno odgovorni, to su divni ljudi, oni su videli i oni se najviše raduju zapošljavanju mladih ljudi, između ostalog, između ostalog, ne zbog sebe, oni gledaju u budućnost mnogo više nego mnogi od nas koji smo nešto mlađi. Oni gledaju u budućnost, ali naravno i zbog sebe, zato što znaju da svaki naplaćeni porezi i doprinosi, kada se neko zaposli da idu u Penzijsko-invalidski fond i da manje imamo iz budžeta da isplaćujemo i da su nam time penzije neuporedivo sigurnije i da možemo da razmišljamo o njihovom uvećanju.Zato nam je važna ekonomski snažna Srbija, sigurna Srbija. Ja nemam više nikakvih strahova, samo imam želju da postignemo što više izvora rasta i ono na šta bih se pozvao i time bih ovaj deo završio, i kraće ću odgovarati ubuduće, dakle, jer sam, čini mi se, izneo ono što su suštinske stvari za ovaj budžet. Ono čime se ponosimo i što je suština, što uvek možete da gledate u jednom budžetu, o čemu govori Šojble, čuveni i najuspešniji evropski ministar finansija, nemački ministar finansija važno vam je da vam deficit nikada ne pređe u ulaganja u kapitalne projekte, da vam deficit nikada ne bude viši od kapitalnih investicija.Pogledajte, nama je predviđeni deficit negde oko 570 miliona evra, 570 miliona evra, a kapitalna ulaganja su nam na nivou predviđena na 750 miliona evra. Dakle, čak i da uzmemo nešto sa finansijskog tržišta, nećemo povećavati javni dug u procentu u odnosu na BDP, dakle javni dug će i dalje da pada. Ali, i to što uzmemo para, ulažemo u budućnost i za našu decu, jer deci ostavljamo puteve, deci ostavljamo pruge, deci ostavljamo aerodrome. Time ulažemo u budućnost. Dakle, poštujemo pravilo velikog nemačkog ministra Šojblea da kapitalne investicije, Vladine, državne, moraju da budu veće od deficita. To možete da vidite u ovom budžetu i čini mi se da smo to po prvi put i u planu prikazali i na veoma konzervativan način

Poštovani predsedniče Vlade, uvaženi potpredsednici i ministri, kolege i koleginice narodni poslanici, planirani budžet za 2017. godinu ispunjava osnovni zadatak fiskalne konsolidacije kroz zadržavanje određenih mera uvedenih u prethodnom periodu, uz selektivno i odmereno popuštanje sa restrikcijama kod penzija i plata u javnom sektoru. Budžet za 2017. godinu je dobro odmeren i planiran i najbolji je u poslednjih nekoliko godina.Na početku svog izlaganja želim da kažem da će poslanička grupa Nove Srbije u danu za glasanje podržati ovaj predlog budžeta.Znamo da su pojedine mere ekonomski i politički nepopularne, ali se zalažemo za njih, jer su u ovom trenutku u isto vreme i u interesu države, ali i u interesu i onih građana koji ih u ovom trenutku ne podržavaju.Socijalno-ekonomski savet je dao podršku ovom budžetu. Fiskalni savet je, rekla bih, u poslednjih nekoliko godina imao najmanje primedaba za ovaj budžet. Ekonomisti, i između ostalog ste vi, gospodine Vučiću, i citirali profesora Jovanovića, su više nego ikada istakli da će zbog planiranog BDP između 3% i 4% za narednu godinu građani Srbije osetiti značajniji boljitak i to su veoma važne vesti za građane Srbije.Na početku svog izlaganja želim da kažem nekoliko činjenica. Budžet za 2017. godinu nam daje jasan prikaz strukture prihoda i rashoda, tako da ukupni prihodi budžeta za 2017. godinu su 1.092 milijarde dinara, a u ukupni rashodi su od 1.161 milijardi dinara. Ukupni rashodi će biti veći za 69,1 milijardu dinara od prihoda, što je najniži budžetski deficit u poslednjih šest decenija i njegova projekcija za sledeću godinu je za iduću godinu planiran je i na osnovu prognoze da će rast BDP biti 3%. Vi kažete da će biti na kraju godine i do 4%, a inflacija nekih 2% do 4%.Zašto sve ovo govorim? Iz dva veoma važna razloga. Prvi je zato što su tri prethodne godine bile posebno teške za građane Srbije. Deficit je u 2014. godini, kada smo imali poplave, iznosio 7,1%. Već u 2015. godini je prepolovljen i na kraju 2015. godine je iznosio 3,5%. Na kraju ove godine on iznosi 2,1%, a za sledeću godinu je planirano 1,7%. Drugi veoma važan razlog je zato što smo trajno smanjenje deficita imali primenjujući i realizujući dve mere. Prva je smanjenje plata i penzija, kao i smanjenje zaposlenih u javnom sektoru, a druga je dobra naplata poreza, koja je konstantna u zadnjih nekoliko godina i tu bih Poresku upravu Srbije pohvalila.Veoma važan podatak je da u zadnjih nekoliko godina nije bilo ni rebalansa, što znači da je budžet dobro isplaniran, realan i održiv. veoma važno, jer u budžetu možete predvideti šta god hoćete, ali ako to i ne sprovedete, onda smo svi u zajedničkom problemu.Novim budžetom su planirane i veće investicije, što pokazuje razvojnu stranu budžeta. A ono što posebno želim da istaknem je činjenica da se posle nekoliko godina uzastopnog, ali ipak kontrolisanog rasta, prvi put ove godine imamo smanjenje javnog duga. Ono je minimalno, od 0,7%, ali je u ovom trenutku veoma, veoma značajno i daje nadu da će u narednom periodu i narednim godinama biti sve manja.Zato smatram veoma važnim da Vlada Republike Srbije i kontroliše devizne razlike, s obzirom na rast dolara, koji je plan za smanjenje valutnih razlika otplate javnog duga i na osnovu kojih parametara se oni mogu predvideti. Pored povećanja plata, ovim budžetom je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru sa nekih 8,45% 8,45% na 8%. Moje pitanje za vas je – koji nam još zakoni nedostaju u smislu boljeg i preciznijeg definisanja pravila indeksizacija plate i kada će u Narodnoj skupštini Republike Srbije doći zakon o platnim razredima?U predlogu budžeta u kategoriji koja se odnosi na projektne zajmove, koja je postajala i pre, ali se sada prvi put precizira koliko ćemo kojih kredita realizovati u svakoj budžetskoj godini, smatram veoma važnom upravo našu kontrolnu ulogu parlamenta i sa stanovišta kontrolne uloge parlamenta uvode se dve veoma važne stvari u ovom to su dopunski elementi transparentnosti i dopunski element obaveze ministara da redovno izveštavaju o realizaciji projekata kako bismo imali jasan pregled između onoga što smo obećali i onoga šta je ostvareno.Zato je važno da se smanji količina sredstava koja su dogovorena, a nisu povučena i iskorišćena i da mi ovde u parlamentu transparentno znamo koji su razlozi za to. I moj kolega Zoltan je govorio o sivoj ekonomiji.Istakli ste i vi, gospodine predsedniče Vlade, koji su koraci u narednom periodu za smanjenje sive ekonomije. Rekla bih da je u prethodnoj godini bila pojačana kontrola i ne prijavljivanja radnika, i uopšte u sivoj ekonomiji, ali samo zbog građana Srbije želim da kažem da svaki proizvod koji je plaćan, a nije uzet fiskalni račun, mi na taj način oštećujemo zdravstvo, oštećujemo penzionere, oštećujemo obrazovanje.Naša velika šansa je poljoprivreda. Ove godine u budžetu je 8,11% više sredstava nego u 2016. godini. Poljoprivrednu proizvodnju treba podsticati kao našu veliku šansu i raspodela subvencija treba da bude bolje kontrolisana, što je takođe jedna od tri osnovne funkcije parlamenta, a ja ću o toj boljoj kontroli subvencija u oblasti poljoprivrede istaći jedan primer iz 2015. godine, a odnosi se na poljoprivrednice.U 2015. godini smo imali 22 milijarde subvencija za 317 gazdinstava, 317 gazdinstava, a od toga su poljoprivrednice dobile samo tri milijarde. Znamo da, prema podacima, 25% žena u Srbiji se bavi organskom proizvodnjom. Dakle, subvencije koje su ovim budžetom za 2017. godinu povećane moramo malo bolje kontrolisati.Bilo je velikog otpora i kritika zbog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, zbog pitanja ko koristi naše najveće prirodne resurse i ko se na tome bogati. Suština cele priče je o poljoprivrednom zemljištu da država ima koristi od svega toga. U prilog tome i podatak koji ste vi, ministre Nedimoviću, nedavno izneli da imamo 27 miliona evra više od zakupa poljoprivrednog zemljišta u ovoj godini.Na osnovu plana budžeta za ovu godinu, rekla bih da su izazovi i rizici u racionalizaciji javnog sektora, da su rizici u okviru najvećih preduzeća koji zapošljavaju preko 20 hiljada radnika, poput RTB Bora, Azotare. Potpuno je jasno da Vlada Republike Srbije konstantno traži rešenja za ova preduzeća, a ministar Vujović je u svom obrazlaganju budžeta danas rekao, za mene jednu veoma važnu stvar, da je strateška važnost jedno, a održivost je drugo, i o tome treba voditi računa.Ono što smatram veoma važnim su reforme u oblasti obrazovanja. Moje mišljenje je da rast BDP od 3,5% do 4% u oblasti privrede ne može biti praćen na pravi način bez reforme obrazovanja. Ministar Šarčević je u nekoliko prošlih meseci, rekla bih, rekao koji će biti plan Ministarstva prosvete u ovoj Vladi i mi pratimo plan koji ste izneli u oblasti reforme obrazovanja i zaista verujemo u njega, jer smatramo da će doneti ono što je neophodan zamajac privredi Srbije.Ono što bih želela da istaknem gospodinu Vujoviću, kao ministru finansija, a što mislim da on u ovom trenutku nije svestan, je da će ostati upamćen po uvođenu rodno odgovornog budžetiranja. Zašto sam rekla da vi u ovom trenutku toga niste svesni? Zato što je implementacija rodno odgovornog budžetiranja do kraja 2020. godine, ali ste bili vrlo svesni da prošle godine zajedno sa nama parlamentarkama, sa nevladinim sektorom, sa međunarodnim misijama uvedemo tako značajnu stvar u Zakon o budžetu i Zakon o budžetskom sistemu. To je toliko snažna poruka, poruka ohrabrenja koja je poslata Srbiji, a odnosi se 51,7% žena koje žive u Srbiji. Verujem da će rodno odgovorno budžetiranje imati rezultate kao što ih ima u državi Austriji, jer je rodno odgovorno budžetiranje u Austriji deo ustava.Mi za sada pratimo primenu rodno odgovornog budžetiranja. Ima mnogo pozitivnih primera, ministre Vujoviću, u primeni ovog dela Zakona o budžetu, ali i ima mnogo problema. Zato bih volela da Ministarstvo finansija daje sve potrebne informacije u vezi toga i da se mi u narednih nekoliko godina veoma aktivno uključimo u njegovu implementaciju.Na samom kraju svog izlaganja želim da istaknem da mi je posebno drago što Beograd sija lepše nego ikada, što je okićen ranije nego bilo koje druge godine, što nam govori da smo ozbiljna metropola koja privlači turiste i u prilog tome je veliki broj hotela koji se izgrađuje.Još jednom na kraju kraju svog izlaganja želim da vam postavim još jedno pitanje, a pitanje se odnosi na preduzetništvo i efekte koje ćemo imati u ovoj godini zbog toga što smatram da treba da učimo iz zemalja u okruženju. Možda najsvežiji primer nam je upravo Slovačka koja je i predsedavala EU u ovih šest meseci, okosnice privrede u Slovačkoj čine mala i srednja preduzeća, a 75% ona do devet zaposlenih. Takođe, ohrabruje današnja poseta gospodina Hana Srbiji i njegova izjava da ćemo već sledeće nedelje otvoriti još jedno poglavlje.Još jednom želim da kažem da će u danu za glasanje poslanička grupa NS podržati predlog budžeta za 2017. godinu.

Hvala po onome što moj telefon, model iz 1997. godine može da uhvati, vidim da su neki organizovali, kako se to kaže, Zorana,

nisam to rekao zbog sebe, nego zbog vas, jer i vas ismevaju, gospođo Filipovski. Takođe, misle da su mnogo pametni, muškarčine pojedine u ovom parlamentu, ali šta da radite? To vam je slika i prilika kukavica koje su uvek pričale šta će nekome da urade, a kada se taj neko pojavi, onda obično noga nogu sustiže i ne znaju gde će i kako brže bolje da pobegnu, ali šta da radite? Dakle, kao što vidite, nimalo nisam fasciniran njihovim strašnim pojavama i strahom koji oko sebe, svojom mudrošću i šire.Dakle, u pravu ste, podržali su i sindikati i poslodavci ovaj budžet i mislim da su i jedni i drugi, nikada toliko, ne samo korektnih, već dobrih reči i od Orbovića i od Atanackovića i od svih ostalih nismo mogli da čujemo o budžetu, što je pohvalno i što govori da su i jedni i drugi razumeli način na koji je država sastavljala ovaj Predlog budžeta, koji jeste veoma važan.Tačno je da imamo problema sa daljim smanjenjem zaposlenih u javnom sektoru, posebno taj problem imamo u onome gde je to verovatno najteže ili se mi nismo dovoljno angažovali. Naravno, reč je o prosveti i o zdravstvu. U javnim preduzećima to ide bolje, sem u onim javnim preduzećima gde su ogromni prihodi, jer tu ni za živu glavu niko neće da pusti nikog mlađeg da dođe, već samo da ostane i ako može da ne ode u penziju, nego da produži dve ili tri godine, na bilo koji način, jer je strašno potreban, da se samo sačuva visoka plata i sva druga primanja.Kada govorim o plati, prosečna plata u Ministarstvu odbrane vam je, recimo, svega 42.500,00 dinara, ali ukupna prosečna primanja su čak 58.000,00 dinara, ako se ne varam Đorđeviću.Dakle, samo vam to govorim da primanja i plate nisu uvek isto. Takođe, da li grešim, oko procene budžeta, jer ste rekli Bog će nam pomoći i ko će nam pomoći. Mi smo grešili u prethodne dve godine, ali smo uvek grešili

Tako da, bilo bi dobro da smo i ovaj put pogrešili, a odmah da vam kažem - očekujem da smo pogrešili, ali na tu dobru stranu da nam deficit bude još niži, kao što je bio prošle godine, a ove godine nismo imali ama potrebe ni za kakvim rebalansom, ni sa kakvim čak prebacivanjem novca, nikakvih problema prvi put posle ne znam koliko nisam te statističke podatke. Dakle, mnogo, mnogo godina je prošlo, a da nismo imali nikakav rebalans budžeta.Takođe, rekli ste šta je to potrebno za plate. Potrebno je Zakon o platnim razredima i nećemo ga lako doneti. Svi su protiv toga. Svi su protiv svega, jer neko bi imao više, ali bi neko imao manje. Ali, onaj što je imao manje ne bi ni za živu glavu da to dozvoli. Navešću vam primer. Ako hoćete da izjednačite platu vozaču u Beogradu ili u Vranju, sekretarici u Beogradu ili u Vranju, što mislim da bi bilo lekovito, to bi zadržalo naše ljude u Vranju, zadržalo bi naše ljude u Leskovcu, zadržalo bi naše ljude u Prokuplju. Ne možete, imaćete demonstracije do kraja života od svih onih koji su zaposleni u Beogradu, i izaći će i reći će vam nešto što je tačno. Reći će, pa troškovi života su vam veći u Beogradu. Ako im vi kažete, pa nema problema, ali otiđi onda u Vranje tamo je jeftinije, on će da kaže, a ti mene teraš, ti si ovakav, ti si onakav i ne znam šta sve. Dakle, šta god da uradite nikad nije dobro. Tako da taj Zakon o platnim razredima nemamo snage da na takav način donesemo, iako ćemo neki morati da donesemo i svi zajedno da probamo da sednemo da to uradimo. To je zahtev iz Svetske banke i MMF-a, to je zahtev koji bi trebalo da ozdravi Srbiju, posebno da ojača Centralnu Srbiju i Vojvodinu, koji imaju niže prihode od Beograda, niža primanja od Beograda, ali da li ćemo svi zajedno imati snage. Do sada sam znao da nismo imali.Pa

– govorite o pojačanoj kontroli. Mi to ne možemo lako da izvedemo bez podrške celokupnog društva, ne možemo da izvedemo bez podrške svih medija, a to nismo imali. Podsetiću vas na slučaj iz Niša. Sećate se kad je poreska policija ušla i rekli su, zatvorili smo, ne znam 15 restorana. Ne znam, možda sam pogrešio, možda je 10, možda je pet. Nije ni važno. Oni su se skupili, skupili zaposlene i rekli sada demonstriramo. Imali su punu podršku kompletne javnosti uz transparente, hoćemo kontrolu, ali ne represiju. Kakvu represiju? Jesi izdao fiskalni račun ili nisi izdao fiskalni račun? Ako nisi izdao fiskalni račun, zna se kakva je zakonska kazna, koja je inače minimalna. Nažalost. I koji ih u stvari daje pravo da to rade i zato to i rade. Ali, nije problem u svemu tome. Ja njih razumem. Ja te ljude razumem. Možda se to nekome desilo slučajno, kod nekog je to pravilo, a nije ni važno. Ja njih razumem, oni se bore za sebe. Ali, ja ne razumem sve nas, ne razumem sve medije u ovoj zemlji koji su rekli, aha jesi li video oni su u pravu.A zašto su u pravu? Da nam ne plate za obdanište, da nam ne plate za školu, za obdanište i školu za svoje dete, da ne plate za put, jer tih 20% ili 10%, da li je hotel koji god hoćete stopu da uzmete, tu ide za ovaj budžet, tu ide upravo da bi smo sve ovo mogli da platimo, da bi Milija u Svrljigu mogao da dobije halu sa 1.000 mesta. Pošto me svaki put mi petlja hoću salu, salu, nije sala nego hala. I svi to rade u Srbiji. Svi dođu kod mene, svi oni meni pošalju zahtev i kažu nemamo sportsku salu. I onda ja pošaljem dopis Vanji i pošaljem drugim ministrima, računam, pa dobro ta sporska sala ne može da košta, računam više od 100.000 evra. Naći ćemo imamo novca toliko, a onda ja vidim da su oni zamislili sporsku halu koja nema da košta ispod 600 i 700 Ali onda, pa to čekaj, to je spomenik u Svrljigu, to je spomenik ovde, ali ovi svi ljudi, i to je sve super i to je sve u redu, ali ovi svi ljudi moraju da razumeju da se to finansira iz poreza, da se finansira iz akcija, iz carina i svega drugog, i da je to oduzimanje od našeg naroda direktno. Ako to neko ne razume, onda smo u problemu. Nemamo ni jednu fabriku tog tipa sa 20.000 zaposlenih, RTB 6.000, da biste vi znali i nemojte da se sekirate, malo ko zna. Drže mi predavanja svaki dan, a ne znaju ni peti deo od onoga što vi znate i što ste govorili. RTB je na nivou oko šest, šest i po hiljada, Azotara oko 1000, MSK vam je na nivou od 550. Nemamo te gigante kakve smo nekada imali, jer su ih u međuvremenu sve rasturili, preprodali, rasprodali, i tako dalje. Naravno, došlo je i neko drugo vreme, u kojima morate da se ponašate drugačije.Za jednu stvar ste apsolutno u pravu, i ne znam da li imamo snage i to govorim i pred ministrom prosvete, za kojeg verujem, koji ima ogromnu energiju, i koji je vrlo sposoban čovek, ali za kojeg verujem da će se više usredsrediti na te strateške stvari, a manje da gubi na dnevnom nivou za ono što dolaze kao problemi. Pustite, mi ćemo da izdržimo te dnevne stvari, dajte rešavajte te krupne, jer mi ne možemo da imamo održiv ekonomski razvoj ukoliko ne idemo u krupne reforme našeg obrazovnog i prosvetnog sistema. Nema. To možemo da izdržimo još sledeće godine, već 2018. godine mi napretka nemamo. nemamo. To ljudi moraju da znaju. Za nas je zato Ministarstvo za obrazovanje uz Ministarstvo zdravlja u kojem se vidi standard koji dostižete, ali Ministarstvo obrazovanja zbog budućnosti svakako je najvažnije ministarstvo. Da li smo do sada uradili te velike promene? Nismo. Jesam li srećan zbog toga? Nisam ni zadovoljan, ni srećan. Hoćemo li imati snage? Ne znam. Zato što vi morate da imate u vidu da će to zahtevati određene bolne stvari. Vi nama, opet se vraćam na to kako društvo to zaključuje, zamislite zatvoriće država školu u selu koje ima jednog đaka. A koja je to škola u Americi, koliko je puta Amerika veća od nas, 50 puta po broju stanovnika, nema ni jedna škola sa jednim detetom? Zato što oni imaju svoje autobuse i neće da plaćaju gorivo, neće da plaćaju grejanje, neće da plaćaju svetlo, neće da plaćaju nastavno osoblje za jednog đaka. Ali ako biste vi to u Srbiji uradili, onda biste bili zločinac i zlikovac. A to je nemoguće da izdržite, ekonomski neizdrživo. Umesto da imamo kombije i autobuse da razvezemo decu i da skupimo decu u tu školu, mi to ne možemo da prihvatimo. Zašto? Eto zato što smo razmaženi. Zato što smo to tako naučili. I bacamo novac. I svi znate u sali da bacamo novac. I svi znate da sam rekao istinu. I prvi put kada se to bude dogodilo, strašno naše selo je posle 730 godina ostalo bez škole. Naravno da sam preterao i naravno da sam metaforično govorio, nego vam govorim šta ljudi pričaju.To vam je isto bilo i sa auto-putem i sa hrastom i sa svim ostalim. I tako stalno. I to jeste nešto što jeste ozbiljan problem. Kada ste o tome govorili ne znam da li ste primetili u budžetu, izvinjavam, nisam mogao da pratim jutros Vujovićevo izlaganje i ovo što je juče bilo, ne znam da li ste primetili, po prvi put smo odvojili milijardu, 10 miliona evra više, od 10 miliona evra smo odvojili direktno za IT sektor para koje nismo odvojili prošle godine. To su potpuno nove pare. Ne razumem se previše kako i na koje načine to mi mislimo da finansiramo, jer sam Anu pozvao i na taj sastanak sa tim klincima koje sam imao, klinicima, ljudi od 20, 30 i 30 i kusur godina, dakle koji su prosto genijalci koji znaju taj posao, slušao sam, pitao sam koliko novca treba da izdvojimo za te stvari. Pitao da li je to u redu, sa našim ljudima razgovarali i izdvojili kao što vidite dodatno veliki novac, jer hoćemo da te ljude zadržimo ovde, da nam ne idu u Sofiju, da nam ne idu u Bugarsku i da nam ne idu na Zapad. To nije lako, uzgred.Ta vrsta migracija postoji iz ovog dela Evrope, postoji i iz drugih delova Evrope. Poljska je tako ostala bez tri miliona, četiri miliona ljudi, Rumunija bez dva i po, tri miliona ljudi i mnogi drugi. Mnogo više ljudi je otišlo na Zapad, iako su članice Evropske unije, nego što je u Srbiji. Zato moramo da pokušamo da ih sačuvamo i da ih zaštitimo i da ostanu ovde.Verujem da ćemo imati snage da taj broj ljudi koji odlazi, ne možete nikada ne možete nikada to da sprečite do krajnjih granica, ljudi biraju svoju budućnost u današnjem svetu, u globalnom svetu, kakav jeste, svako može da živi gde hoće, lakše stiže na to mesto nego ikada ranije, ali je naš cilj, pre svega, da centralnu Srbiju i nerazvijene delove Vojvodine sačuvamo, da imamo stanovništvo i da ulažemo što je moguće više u školovanje i obrazovanje.Verujem i nada se da ćemo u tome imati vašu podršku i vama hvala na tome što se ne stidite da kažete i neku pohvalnu reč o Vladi Srbije, iako znam da bi mnogi sa druge strane to uradili, da im to politički odgovara, da nemaju lične ambicije, potpuno drugačije.Hvala zato što je postalo nepopularno bilo šta pozitivno reći, pa sam samo čekao kad će Gorana Bregovića, koji je rekao da glasa za Vučića ili ne znam koga već da optuže da nema pojma o muzici i da nema pojma ni o čemu drugom, jer ko god bi rekao da podržava Vladu on ništa ne zna. Samo oni koji nikad ništa nisu postigli u životu, pljunu Vučića ili kažu nešto loše protiv Vlade ti su in, ti su kvazi elita itd.Zato su poraženi, zato što zato što ljude više ne interesuje pseudo elite, ne interesuju ih kvazi elite, interesuje ih narod, običan čovek, interesuje ih onaj ko se obraća njima i za koga vide da radi u njihovom interesu i za dobro države, a ne za dobro pseudo elite. Hvala vam. Reč ima Čedomir Jovanović. dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Vlade, gospodine Vučiću, važna je rasprava, ne zato što se usvaja najvažniji godišnji zakon, nego zbog političke situacije u kojoj se nalazi zemlja.I vlast i opozicija najviše vole da razgovaraju o ekonomiji. Opozicija zato što, na prvi pogled ekonomija sve trpi, znate već, poznate su vam te platforme iz načina na koji ste vi svojevremeno delovali, i iz načina na koji se danas ponaša deo opozicije - zaposlićemo ljude, vratićemo plate i penzije, povećaćemo, nećemo dati. Sa druge strane, vlast voli da razgovara o ekonomiji zbog toga što iz njene perspektive ekonomija je jasna kao fizika. Svi aduti su u vašim rukama.Ja kada to kažem, ne govorim zbog toga što imam potrebu da vas hvalim. Nažalost, bavim se politikom u zemlji u kojoj je nenormalno biti normalan. Deficit od 1,7%, to je mera žrtve onih penzionera koji su ostali bez 10% penzije ne zato što je to bio vaš hir, nego zato što, mogu i to da kažem, niko nije bio spreman da sluša LDP pre deset godina kada smo ukazivali na probleme sa kojima se zemlja suočava.To je mera žrtve i onog penzionisanog pilota koji je vratio 5.000 dinara i rekao – ne treba mi, hoću mojih 300.000. Ali ja na tome ne mogu da gradim politiku LDP zato što znam da ne bi bilo ni tih 5.000 da je nastavljeno onako kako se radilo u prošlosti.Ako govorimo o tih 1,7% deficita budžeta koji je, zapravo, jedini kriterijum o kojem danas možemo da raspravljamo, onda je to mera žrtve lekara u zdravstvenom sistemu, profesora u obrazovnom sistemu, policajaca koji nas čuvaju, koji su ostali i bez dodatka i bez dnevnice, pa kada putuju sa nama po Srbiji kao obezbeđenje, nemaju ni za obrok sebi, a rade i trpe i tu su da se žrtvuju.Dakle, moramo poštovati nešto tako. Zbog toga, ja ne mogu prema tom budžetu da se odnosim isključivo kao prema nečemu što je proizvod vaše politike, pa pošto sam ja vaš politički protivnik, onda to zaslužuje svaku kritiku.Citirate Šojbla, meni je drago zbog toga. Borio sam se za to godinama. Nažalost, nije se tako često citirala i uvažavala nemačka politika. Češće su se ovde ponašali kao da im govori Šojgu, ruski ruski ministar za vanredne situacije, sada ministar odbrane.Dakle, kada govorimo o budžetu onda tu treba biti pošten. Svaka čast uradili ste dobar posao i vi i vaš ministar finansija, vaša Vlada, a pre svega građani Srbije. Privatni sektor koji je sa 15% manjom platom u proseku podigao svoju produktivnost, povećao izvoz i na takav način omogućio i na takav način omogućio ono što, mislim, da sada treba da bude u fokusu našeg razgovora, to je realizacija politike koja je šira od ekonomije.Zato ja želim sa vama da razgovaram o politici. Nemam ništa protiv drugih tema. Možemo da razgovaramo o „Boru“, možemo da razgovaramo o „Železnicama“, možemo da razgovaramo o „Resavici“. Svaka čast za „Sartid“, ali mi smo ga jednom prodali 2003. godine za 30 miliona, pa je to bio veliki politički problem. Ja ne želim danas da se ponašam onako kako ste se i vi i mnogi u ovoj sali ponašali tada. Bolje da su ga uzeli Kinezi nego da država krvari 200 miliona najmanje godišnje.Želim nešto drugo da vas pitam, gospodine Vučiću - ko će realizovati ovaj budžet? Koja Vlada? Ko će biti predsednik te Vlade? Koja parlamentarna većina? Jer, ekonomija ne zavisi od demokratije. U jednopartijskim sistemima ekonomija sjajno funkcioniše. Imamo tako puno primera po svetu. Ekonomska perspektiva zavisi samo od održivosti jednog koncepta i to je ono što je danas tema za mene.Da li ćete se kandidovati na izborima za predsednika države? Da li ćemo imati parlamentarne izbore? Sada to treba da znamo koliko god stranačke strategije govorile o nužnosti prolongiranja tih odluka. Hoću da znam, gospodine Vučiću da li ste svesni rizika koji to unosi u naš politički život? Znam vrlo dobro da vi znate o čemu govorim. Drugo je pitanje što ste odlučili da vi o tome ne govorite.Ja ne želim da zbog politike koju mi zajedno ovde u Skupštini vodimo, ponovo ugrozim budućnost ove zemlje. Da li ste sigurni da ovde nema prostora za još jedan demokratski front? ste sigurni da nema nekog novog Sinđelića? I da je evropska budućnost zemlje od koje presudno zavisi, gospodine Vujoviću, realizacija vašeg budžeta, da je ona sigurna.

žrtvujemo ikoga više osim nas samih. Previše puta je zemlja stradala zbog te vrste političkog slepila.Mi smo ušli u 2003. godinu zbog toga što nismo prepoznali i razumeli situaciju u kojoj smo se nalazili 2002. Ovo vreme danas, iako su na prvi pogled okolnosti potpuno drugačije, ako uporedimo stepen međusobnog razumevanja, sposobnosti da se dogovorimo oko bilo čega, jako podseća na to vreme tada. Vi ste uspeli da dođete sa novom ekonomskom politikom u Skupštinu, promenili ste odnos prema budžetu. Prvi put ste stavili u njega nešto što do sada nije stavljeno. OK, razumemo da Srbija nikad nije bila u finansijskom smislu toliko autonomna da može da donese budžet bez konsultacije sa međunarodnim finansijskim institucijama, šta da radimo, šesta revizija u novembru mesecu, 17. se izjašnjava MMF, u tom periodu se može razgovarati o budžetu, ne može ranije. Možda treba menjati zakone koji dovode Vladu u poziciju da te zakone sama krši. Ali, to treba pošteno reći.Već kada dolazimo sa jednom drugačijom ekonomskom politikom, zašto zadržavamo stare političke odnose? Neka kuca ko šta hoće, nisu nam potrebne te sitne spletke, da zakažemo u subotu u tri popodne sednicu za nedelju u tri popodne, da bi neko napisao manje amandmana. Vaš budžet je takav da to zaista nikome ne odgovara. Više nam odgovara jedan fer odnos u kome ćemo reći šta je ono što je dobro i na takav način obavezati i vas da sutra tako nešto štitite, umesto što ćemo ovde voditi besmislene ratove, jer je to nepoštovanje ljudi koji su puno toga učinili da bi ovaj budžet bio ovakav kakav je.Kada govorimo o povećanju za agrar, pa znamo pod kakvim pritiscima nam je agrar. Kakva je bila prošla žetva? Fantastična, svi su bili zadovoljni zbog toga. Gde je problem? U tome što je ovogodišnja setva upola manja od prošlogodišnje i što ćemo u najavi imati deficit žita tokom leta narede godine.Ako

To su teme koje prevazilaze stranačke okvire.Šta je uradio Obama dan nakon izbora? Seo je sa čovekom koji davno prešao političke granice u odnosu sa njim. Šta je rekla Hilari posle izbora? Poštujte novog predsednika.Vi ste dobili izbore. Ja se protiv vas borim na onom planu na kojem mislim da pravite greške, a pre svega je to pitanje naše evropske budućnosti. Ne znam da li možete ili ne da budete jasni sada, ali što duže prolongirate odgovore na ova pitanja, to će naš manevarski posao biti manji. To je kao kada ne donesete određene odluke u vezi sa ekonomijom, pa posle ne možete da ih ispravite. Mi smo blizu tačke posle koje nećemo moći da korigujemo svoje odnose. U ovakvoj podeljenoj zemlji, sa ovakvim stepenom međusobnog nerazumevanja, mi ne možemo da opstanemo u tko komplikovanim okolnostima u kojima se nalazimo.Slušajući raspravu na Odboru za finansije, pa citirate tako često profesora Petrovića, on je govorio o tom budžetu pošteno, rekao je šta je ono što je dobro i ukazao na nešto o čemu mi treba da razmišljamo, da smo užasno ranjivi na svaku nestabilnost u svetu, jedino što je danas sigurno u političkom životu je da će biti te nestabilnosti. Šta ćemo onda da radimo? Da li smo mi mogli da utičemo na Renca u Italiji koji je raspisao referendum o ustavnim reformama? Nismo. Kakva je danas situacija? Zemlje sa dugom od dve hiljade 300 milijardi evra se ljulja. smo mogli da utičemo na epilog američkih izbora? Nismo.Kakva je perspektiva? Vrlo, vrlo neizvesna. Trendovi na ukazuje nova administracija su trendovi koji nama odgovaraju, oni teže izolacionalizmu. Pa, dolaze izbori u Nemačkoj, dolaze izbori u Francuskoj, pa je nova „Alta“ negde tu pred nama, procesi su već započeti, svet se ponovo deli. Šta je Srbija? Ona postaje zemlja u kojoj ne možemo da kažemo da je dobro kada se prikažu prihodi i rashodi, jer ona postaje zemlja u kojoj ne može da se kaže da je bila greška prodati NIS 2008. godine na onaj način? Tačno, glasalo je nas nekoliko, ali to više ništa ne znači.O tim političkim pitanjima mi treba da razgovaramo.Što se tiče tih ključnih ekonomskih parametara koje vi pominjete, ja mislim da vam nedostaje nekoliko rečenica koje su pre svega usmerene na taj privatni sektor. Pola vaše vladajuće koalicije čine stranke koje su do 2012. godine bile neka vlast. Ne sporim da je bilo pogrešnih privatizacija, ali mi moramo da lečimo ovo društvo od one vrste predubeđenja koje nas zaustavlja u razvoju.Tranzicija, ako želimo da bude efikasna, ona je socijalno užasno destruktivna, a vi ste imali taj dijalog u Valjevu pre nekoliko dana kada vam čovek kaže – mala mi je plata, a vi mu kažete – znate, neko će vam dati veću. To je sa druge strane, užasno surovo. Okolnosti u kojima smo se mi našli su takve da nema nikoga ko će objasniti društvu i osvestiti ga posle te kome koja traje 30 godina da je i to „Gorenje“, za koje smo se borili, kao i svaki drugi koga vučemo za rukav, da od toga zavisi budućnost ove zemlje. Svašta ćemo čuti, i da su nas opljačkali strani investitori. Amerika se bori za strane direktne investicije. Bez 80 milijardi mesečno direktnih investicija njen ekonomski sistem je neodrživ.Gde su nam izvori sredstava? Direktne investicije, privatizacija, doznake, sve ih je manje, i krediti. Kako ćemo da rušimo taj dug? Šta nam kažu na Odboru za finansije, opet profesor Petrović? Kaže – do 2030. godine ćemo se boriti da se vratimo u okvire zakona.

kako ćemo da sprovedemo ekonomsku politiku u ovoj zemlji ukoliko vas ja čekam na svakom ćošku sa idejom da vas sapletem na onom na čemu mogu da vas sapletem obećavajući ono što me sutra neće obavezivati. Tako to više nigde ne funkcioniše. U to samo još Varufakis veruje. I Siriza je dva dana posle referenduma na kome je bilo „ne“ uradila sve suprotno. Tačku na gluposti u ovoj Skupštini treba da stavimo, ako treba da bude ozbiljna institucija i da kažemo – ekonomija je ekonomija.Stranački ratovi, stranačke borbe – da, na drugim temama. Oko ovoga nema igranja. Ukoliko mi nemamo tu vrstu zrelosti i sposobnosti onda će se trend našeg propadanja nastaviti, a resursni potencijali kojima smo ovo zaustavili, oni će trajno biti obesmišljeni. Novih nema. nećemo moći za godinu, dve opet da stežemo kaiš za 10% penzije i plate, da oduzimamo dnevnice. Koliko nam je lekara otišlo u ove četiri godine zbog toga što ne možemo da ih platimo onoliko koliko treba da ih platimo?Ako se izgubi ta ekonomska perspektiva i ukoliko izađemo iz ove sale bez poruke da smo mi osuđeni samo na propast, pa sami ćemo sebi pucati u obe noge i ostati bez ikakve budućnosti.Dakle, razdvojite ekonomiju od politike. Za ono što je urađeno u ovih godinu dana na ekonomskom planu, rešavanje problema „Sartida“, rešavanje problema za preduzeća koja su bila u restrukturiranju. To je bila tempirana bomba svake Vlade. Ostalo ih nekoliko za narednu godinu. To su uspesi i onih ljudi koji su uzeli otpremninu i otišli. NJih je 150 kompanija gotovo. Oni se danas snalaze i pokušavaju da prežive. To treba poštovati. To je ono što je dobro urađeno.Ako želimo da rešavamo probleme u budućnosti, i „Bor“ i „Resavica“ i „Železnice“ i to što ste nabrojali, „Azotara“, „Petrohemija“, pretpostavka toga je politička održivost ove zemlje i njena politička orjentacija.Mi pred sobom imamo očiglednu krizu u najavi. Svaki izbori u Srbiji su drama. Imamo predsedničke izbore. Otvara se mogućnost parlamentarnih izbora. Nemam ništa protiv i jednih i drugih ukoliko zemlja zna šta želi na tim izborima da postigne. U ovom trenutku personifikacija zemlje ste između ostalog i vi. Jača evropska orijentacija, više Šojgua, manje Šojgua i mi ćemo realizovati te političke planove, osigurati budućnost društva.Nova regionalna politika. Rešavanje problema Kosova. Ono što želim da vam kažem je da moramo napustiti to pravilo po kome je u politici sve moguće. Tačno je da je politika samo utisak i kada stranke vaša ili socijalisti izgovaraju manje ili više rečenice koje imaju isti kontekst kao i rečenice LDP o Kosovu, vi ste patriote, a mi smo izdajnici. Ne žalim se i tu cenu plaćamo, ali je veoma važno sada staviti tačku na to kuvanje u zemlji i vrlo jasno reći – ova zemlja će biti evropska, ona će realizovati svoju evropsku agendu, vodiće normalnu regionalnu politiku, biće izvor unutrašnje stabilnosti, sposobna je da se odupre svakom prelivanju krize spolja.Ako to želimo da imamo pred sobom, onda moramo da dobijemo odgovore na jednostavna pitanja – kakve su vaše političke namere? Ako idete na predsedničke izbore, kakve su vaše političke namere, pošto to neizostavno za sobom vuče i parlamentarne izbore? Da li ćemo na tom planu menjati kurs zemlje ili ćemo otići u ovu predsedničku kampanju drugačije nego što smo išli u ijednu do sada? Svaka je bila mnogo više spletki i klevete, mnogo manje jasne orijentacije. To su teme koje su presudno važne.Inače, sama priča o budžetu, to niko razuman ne može da kaže ništa više osim onog što su rekli ljudi koji se bave tim poslom. Znate šta, ne mogu da budem toliko lud da posle saveta stranih investitora, koji zapošljavaju 100 hiljada ljudi, investirali su u poslednjih godinu dana milijardu evra, ja budem taj koji će držati lekcije o tome. Šta su oni rekli?

Onima kojima je to cilj, oni ne žele dobro ovoj zemlji, jer kada smo bili sami, mi smo bili osuđeni na propast i krvavo smo radili ovih 16 godina da bi došli do činjenice da u budžetu nemamo potemkivanova sela, da je u budžetu sve onako kako treba da bude napisano. Videćemo šta će biti realizovano.Možemo da razgovaramo, ali to nije pitanje budžetske politike, o položaju privatnog sektora, o činjenici da su nam preduzeća nelikvidna dok banke plaćaju negativnu kamatu zbog toga što su pune novca koji ne plasiraju, o činjenici da je država konkurent privredi na finansijskim tržištima, gde se zadužuje na način koji je čini nekonkurentnim, privatni sektor pre svega, i o perspektivi na koju vi ukazujete sa ambicijom da rešite tih nekoliko problema koji još uvek stoje ovde pred nama i predstavljaju i vrše pritisak na čitavo društvo. To su ti veliki sistemi koje nećemo tako lako rešiti ukoliko rešavanje bude podrazumevalo da će dogovor važiti onoliko koliko ste vi vlast. To su ključna pitanja i ja se nadam da ćete vi na njih odgovoriti.Što se vas tiče, gospodine Vujoviću, imali smo prepodne jedan nesporazum. Razgovarao sam sa poslanikom Šešeljem, zaista mislim da gospodin Živković nije zaslužio tu opomenu i žao mi je zbog toga. Ali, želim da vam kažem nekoliko stvari.Nije puno ljudi u srpskim finansijama imalo neophodno iskustvo za obavljanje tog posla. Imali su želju, ambiciju i nije bilo dovoljno iskustva. Vi ste uspeli da budete u jednoj političkoj Vladi, ali da zadržite tu poziciju nekog ko je profesionalno korektan i oko toga ne možemo da polemišemo. Mislim da ste samo trebali da budete jasniji i da kažete da nije moguće poslati budžet u skladu sa zakonom u Skupštinu dok se ne završe razgovori sa MMF-om, jer od tih razgovora i revizije zavisi uopšte sam budžet. Ovde u budžetu imamo neka povećanja, a toga ne bi bilo da nije bilo razgovora. to su neke elementarne činjenice i time bi se smanjio pritisak na čitavu raspravu i okolnosti u kojima smo se nalazili tokom jučerašnjeg i današnjeg dana.Liberalno-demokratska partija ne može da glasa za ovaj budžet. To nije izraz nepoštovanja onog što je urađeno, ali je to veoma važno, to je stav LDP o političkom segmentu koji vi potpuno zaobilazite i na koji ne želite da odgovorite.